се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ Проектът за решение е внесен от госпожа Нигяр Джафер и група народни представители на 5 февруари 2010 г. Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по обсъждания проблем? Заповядайте, д-р Адемов.

Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители! Нашата парламентарна група внесе проект за решение на Народното събрание, с което Министерският съвет на Република България се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до два месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ. След като в обществото вече има много сериозна дискусия от няколко месеца по въпроса за здравната реформа, сметнахме за необходимо, че и Народното събрание е в правото си да дискутира всички тези проблеми, да се опита да набележи съответните мерки, с които евентуално да подпомогне изпълнителната власт. Очевидно е, че през тази година, в условията на криза, има съгласие по въпроса за ограничаване на неефективните разходи. Такова съгласие не се случва толкова често в Народното събрание и в обществото като цяло. Има съгласие и по това да бъде преструктурирана неефективната част от болничната помощ. Такова съгласие също не се случва толкова често. Затова смятаме, че народните представители са в правото си да бъдат запознати в хода на тази дискусия с всички мерки, които правителството предприема, с всички решения, които, за съжаление, създадоха усещане за тревожност, усещане за тревожност, създадоха несигурна ситуация и недоволство в голяма група български граждани, които са притеснени, от една страна, от неяснотата по отношение на това какво ще се случи с техните права, с тяхното право на достъп, и от друга страна, те защитават своята естествена привързаност към лечебните заведения в малките населени места. Искам да се спра на двете части на нашия проект за решение. На първо място, частта, в която Народното събрание задължава Министерския съвет да спре процеса на закриване на общински болници. Защо сме формулирали по този начин нашето предложение за проект за решение? Много просто - от една страна, на пръв поглед излиза фактът, че общинските съвети са принципали на болниците и те са в правото си да се разпореждат с това какво да се случва, по какъв начин да бъдат преструктурирани лечебните заведения и това, разбира се, е така,

всичко това се случва след съгласието, подчертавам думата съгласието, на министъра на здравеопазването. Тоест без съгласието на министъра на здравеопазването не може да се тръгне нито към преструктуриране, нито към ликвидация на лечебното заведение. От друга страна, защо сме предложили, уважаеми дами и господа, в срок до два месеца Министерският съвет да представи пред Народното събрание национална програма за преструктуриране? Не защото не знаем, че има приета такава програма, такава концепция за преструктуриране на болничната помощ на 16 декември 2009 г., а защото Законът за здравето в чл. 3 още в самото начало казва, че Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването може да изготвя национални програми. Връщам се малко назад, за да отбележа няколко неща по отношение на така наречената концепция за преструктуриране на болничната помощ, която, колеги, я има в сайта на Министерството на здравеопазването. Там едно към едно е казано, че това е болничен генерален мастер план за преструктуриране на болничната помощ, изработен съвместно

Моят естествен въпрос е: сега вие подкрепяте онази концепция от 2008 г. или искате, както иска Парламентарната група на Движението за права и свободи, да приемем нова концепция, нова стратегия за преструктуриране на болничната помощ? Това ни накара да формулираме нашето предложение по този начин, господин министър, уважаеми колеги. На следващо място, бяха въведени според нас завишени критерии, на които трябваше да отговорят лечебните заведения и на които една голяма част от тях не успяха да отговорят. Защо според нас те са завишени, а според вас това са част от стандартите за изпълнение на определена специалност? Тези над 60 стандарта, които са приети - 31 от вашето правителство, от нашето правителство 30, са основа, уважаеми дами и господа, за регистрация на лечебното заведение. Без да отговарят на тези стандарти, няма лечебни заведения. Те не би трябвало да получат Министерството на здравеопазването, ако не отговарят на тези изисквания на тези стандарти. Затова са тези стандарти. Може ли стандартите да бъдат в основата на достъпа и качеството на оказваната медицинска помощ? Ако едно лечебно заведение има двама специалисти по една клинична специалност, къде е гаранцията, че тези двама специалисти отговарят на условията за качество? Господин министър, качеството е съвършено различна категория. Стандартите предполагат качество, но за да бъде качествена медицинската помощ, са необходими други условия и това са условия, които трябва да бъдат част от така наречените правила за добра медицинска практика, които са елемент на съсловието. Българският лекарски съюз е този, който трябва да изготви тези правила, тези алгоритми, съгласно които да може да се отмери, да се измери с ясни параметри това, което вие наричате качество и достъп до медицинска помощ. Защото, ако отговарят само на изискването 24 часа да могат да се приемат болни в лечебните заведения, каква е гаранцията, че ще бъде качествено това упражнение, наречено прием на болни? Каква е гаранцията, че ако работиш на осем часа, медицинската помощ, която оказваш, ще бъде качествена? Разбира се, че няма такава гаранция и затова ние казваме, че всички тези мерки, които приемате са малко прибързани и недостатъчно обсъдени както с местната власт, така и с Националното сдружение на общините, така и с всички, които работят в така наречените малки болници. На следващо място, аз искам да спомена няколко думи за алтернативите, които стоят пред лечебните заведения, за така нареченото взаимодействие между отделните компоненти на системата на здравеопазването. Очевидна е идеята да се изградят така наречените интегрирани здравни центрове или както искате, така ги наречете, за да могат да оказват помощ. От една страна, господин министър, Вие започнахте с това, че лечебните заведения няма да се закриват, а ще бъдат преструктурирани в отделения за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, или хоспис, или в каквото ще да е друго. Да, но всеизвестно е това, че няма финансов ресурс, няма клинични пътеки, с други думи няма финансиране на тази дейност, тоест тази опция отпада. На следващо място, Вие заявихте, че общинските съвети, тоест принципалът на лечебните заведения, собственикът е този, който трябва (дори имате едно публикувано писмо в сайта на Министерството на здравеопазването до областните да съдейства за преструктурирането на лечебните заведения. Какви са възможностите тези, които не отговарят на условията за качество, на стандартите, да се преструктурират в медицински центрове или в центрове за диагностично-консултативни центрове?

и ако си лечебно заведение за болнична помощ, трябва да си подадеш документите до 20 януари, а ако си лечебно заведение за извънболнична помощ – до 15 февруари. Тези срокове отдавна изтекоха. Каква ще бъде съдбата на тези преструктурирани лечебни заведения? Те няма да могат да сключат договори с финансиращите органи, защото финансиращият орган в България е един-единствен. Това означава ликвидация по пътя на Търговския закон. Аз знам, че най-лесното нещо, което може в хода на дискусията да ми отговорите и да ми опонирате, е защо след като говорите по този начин, вие не направихте реформата? Естествен е въпросът. Ние трябва да признаем, че действително не успяхме да извършим реформата в сектор „Здравеопазване” по различни причини. Една сложна коалиция, каквато беше в предишното Народно събрание, независимо от това, че нашата парламентарна група имахме доста идеи за здравноосигурителна каса, за повече конкуренция както между финансиращите органи, така и между лечебните заведения за оказване на болнична помощ. За съжаление не успяхме да наложим нашите тези и тъкмо това е разликата между това, което предлагаше либералната част от предишната коалиция, и социалният вектор, ако мога така да определя колегите от Коалиция за България. Имахме коренна разлика в разбирането за това как трябва да се случат нещата в сектор „Здравеопазване”, затова и не успяхме да реализираме идеите, които бяхме заложили. Ние се надяваме, че политическа партия ГЕРБ и тези, които подкрепят правителството, ще намерят сили в себе си, дано тези сили да не се окажат в повече, защото има такива тенденции, ще намерят повече воля от нас и ще реализират всички тези реформи, но при това положение трябва да се държи сметка за социалната цена, защото най-важното е да има гарантиран достъп, да не пострада достъпът на гражданите особено в отдалечените региони. Последно, завършвам с коментара на така наречените делегирани бюджети. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, не използвайте делегираните бюджети като инструмент за преструктуриране.

това споразумение, което беше подписано в хода на бюджетната процедура 2010 г., ще бъде изпълнено, ще влязат повече свежи финансови средства в сектор „Здравеопазване”. Ние ви желаем успех. Там, където е необходимо, сме готови да помогнем както с експертна помощ, така и с негативния опит, който имаме от приложението на тези мерки, които вие сега искате да приложите. Благодаря реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да се включат в дискусията? Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Започвам този важен въпрос твърде нестандартно, обръщайки се към госпожа Нигяр Джафер и към господин Адемов. Ще започна в стилистиката, в която тя се обърна към колегите народни представители в един доста познат стил: „Да, ама не!” Аз питам: дали това е политика, която вие предлагате или не, дали това е професионализъм, който вие предлагате или не, дали е липса на воля? Да, такава е, защото вие го доказахте в процеса на вашето управление като дефицит и потенциал на възможности да се случи тази закъсняла реформа реформа и ме води до генералното заключение за дефицит на съгласие и най-вече демонстрирана политическа воля това да се случи. Доктор Адемов, тези мерки, които Вие предлагате, са демонстрация на вашето желание да изкупите по някакъв начин невъзможността здравната реформа да се случи, здравната реформа да спре, да бъде в застой в този момент, в която тя е въпиющо необходима. Вие добре знаете, когато обсъждахме този проблем в Комисията аз категорично заявих, че радикалното мислене на политическа партия ГЕРБ, въпреки че то не може да се случи точно в онзи смисъл, в който ние го желаем именно поради тази причина, че по някакъв начин Вие инспирирате хората, гражданите, лекарите да не чуват политиките, които се говорят и това, което ще се случи в здравната реформа. Господин Адемов, 130 милиона ще бъдат спестени, но те не отиват в необозримо бъдеще или в неясна територия. Те отново ще бъдат реинвестирани в системата на здравеопазването. Що се отнася до делегираните бюджети, за които Вие говорите, аз ще дам един алгоритъм като пример – това, което се случи в системата на българското образование. По същия начин имаше едно недоверие, една провокация това да не се случва. Но Вие не приемайте делегираните бюджети като един безспорен пакет от финансови средства, който ще отиде в съответната болница. Там има механизми, там има критерии, там има стандарти, там има допълнителни средства, с които ще се финансират болничните заведения. В конкретика. Аз днес очаквах от Вас да изтеглите това становище, ще Ви кажа, по няколко прости причини. Доказала съм уважението си и компетенциите си към вас като хора, които в продължение на толкова години в този парламент сте наясно с политиките и със системите на здравеопазването и функциите, които то трябва да изпълнява. Не зная защо, но Вашето изказване е контрапункт на това, което вече се е случило. На първо място, струва ми се доста нелогично и дори неморално Вие да искате, против правната норма, да бъдат реализирани неща, които вече са публикувани в публичното пространство и както Вие се изразихте, на сайта на Министерството на здравеопазването. Процедурата по закриването на болнични заведения е категорична и ясна, както Вие казахте от трибуната, по Търговския закон. Окей, това става със съгласието на министъра на здравеопазването. Разбира се, че е така. един министър на здравеопазването би отстъпил пред желанието на един регион, в който не се случват нещата, пред липсата на стандарти, пред липсата на медицински специалисти, пред липсата на качествена техника и, в крайна сметка, пред липсата на кадри? И Вие говорите за кадрово обезпечаване на системата?! И Вие казвате какво ще спаси 24-часовото дежурство и липсата на кадри?! А какво правим сега? Липсата на желание да се образоват лекарите, да влизат в професионалната схема на своето професионално обучение, това, да не бъдат обслужени 24 часа, това да не се създадат спешни кабинети в тези територии – ясни, категорични и точни параметри, които са отразени в концепцията, която е публикувана. Вие казвате, че тя е съгласувана със Световната Да, във финансовите параметри това е така. Защото световните стандарти във финансовите параметри сигурно нямат промяна и сигурно на това ще отговори министърът на здравеопазването. Но аз смятам, че в тази концепция категорично и ясно е сложен алгоритъмът, критериите, по които ще се случват тези неща и вие днес и сега, и сега, не като двуликия Янус, да заявите: „Да, ние подкрепяме! Да, ние желаем тази реформа! Да, ние искаме тя да се случи”, защото знам, че дълбоко в себе си искате тя да се случи. Застанете, помогнете! Защото реформата трябва да се случи днес, сега и веднага! Всяко закъснение оттук нататък е фатално. Всяко закъснение води до смърт на системата, защото към момента положението в България е такова. Искам да ви кажа в заключение, че реформата в здравеопазването не е панацея за оцеляване на нацията. Но тя е ясна и категорична за това, че нещата трябва да вървят към по-добро, за това, че политическа партия ГЕРБ и нейните представители - и в парламента, и в Министерския съвет, заявяват своята категорична воля, която аз имах удоволствието да чуя вчера и от устата на самия министър-председател, който категорично заяви в своите приоритети – освен, че ще прави пътища и магистрали, здравната реформа е една от четирите задачи, които ще бъдат приоритет на този Министерски съвет. Никой не казва, че тя ще бъде лека, никой не казва, че социалната цена ще бъде поносима в много моменти ще бъде безкрайно трудно, но ние сега и веднага трябва да я направим, за да може българската нация да оцелее. Ние искаме достъпно образование, но искаме и качествено образование. Искаме да влязат специалисти, които са достойни да извършат дейностите, за които са призвани. Иначе всичко останало е един популизъм, който говори: „Да, ама не!”. И алгоритъмът, и стъпките на здравната реформа са ясно и категорично доказани в концепцията на министерството. Що се отнася до финансирането, методиката и политиките, по които това ще се случва, са наистина правителствена отговорност. След като и в лицето на министър-председателя тя получава своето одобрение и подкрепа, тя просто трябва да се случи. Тежка социална рефлексия – да,

Не виждам. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение към проекта за решение? Госпожо Манолова, заповядайте.

Уважаеми колеги, има три социални структури, които повече от всичко друго се нуждаят от предвидимост. Това са: системата на здравеопазването, системата на образованието и социалната сфера. Това, което притеснява, бих казала съвсем основателно, българските граждани, е тоталната липса на предвидимост в стъпките, които министърът на здравеопазването и правителството предприемат в здравния сектор. Това, съчетано с негативните ефекти от кризата, с обедняването на хората, с безработицата, поражда изключително големи страхове и несигурност за всяко българско семейство дали в утрешния ден ще може да получи адекватна здравна помощ. Не е случаен и фактът, че за първи път в най-новата ни история съвършено спонтанно в редица населени места хората излизат на протести – на протести в защита на малките болници, на болниците, които довчера, добри или не толкова добри, са им давали необходимите здравни грижи. В тези протести не може да се търси никакъв политически елемент, защото в тях участват хора с различна политическа ориентация, неправителствени организации, граждани, медицински специалисти, ръководства на общините, ръководства на болниците, обединени от общата грижа да удължат живота на малките болници в техните населени места. Как министърът на здравеопазването ще кръсти този процес

предприета в посока закриване на тези болнични заведения. На първо място, съвсем некоректно Националната здравноосигурителна каса разтълкува изискванията на Закона за здравното осигуряване и неочаквано и без подготовка наложи едни високи критерии на малките болници за сключване на договори с Касата. Под идеята за качество на медицинското обслужване, за качество на болничната помощ практически,

– сключиха договори от една до три клинични пътеки, останалите, над сто – сключиха договори за половината от пътеките, по които са работели през миналата година. Тоест независимо от факта, че Здравното министерство правно, юридически няма да ги закрива, тоталният отказ от публичен ресурс ги обрича на една бавна и естествена смърт от недофинансиране. За тези, които някак си успяват да закърпят положението през първите месеци, Министерството на здравеопазването е приготвило следващия сюрприз – така наречените делегирани бюджети, които отново са с 30%, в най-добрия случай, по малко от средствата, предвидени за миналата година, което също поставя под въпрос съществуването на тези болници. В резултат на бурната обществена реакция, на протестите на гражданите, на настояванията на опозицията, както се случва напоследък, правителството на ГЕРБ даде заден ход. Лично премиерът заяви, че ще даде гратисен период на всички тези болници, които, забележете, не успяха да отговорят на високите изисквания за качество. В рамките на една година те ще могат да се привеждат в съответствие с изискванията, които им наложи Касата. Той подкрепи даже идеята, лансирана от Коалиция за България, за създаване на така наречените защитени болници. Обеща да премахне лимитите в болничната помощ и нещо повече, обеща допълнително финансиране в рамките на около 300-350 млн. лева. Еволюция претърпяха и вижданията на здравния министър, който в движение изостави своята първоначална идея да превърне закритите или преструктурирани болници в болници за долекуване (забележете, че такива клинични пътеки Здравната каса изобщо не предлага) и предложи някои нови, изключително атрактивни форми. Една от тях е замяната на болниците със спешни кабинети. Не знам каква е логиката в места, където има да се създават спешни кабинети и защо той се подложи на тази смешна ситуация да открива, например в Бобов дол, спешен кабинет, който представлява една стая с една кушетка, с един празен шкаф за лекарства и без никаква апаратура. Какво очаква да се случи в него, при положение че и лекарите, които ще дават дежурства в този спешен кабинет, от системата на болничната помощ от спешния център, като, забележете, за дежурство в спешния кабинет ще получават по 100 лв., докато за обикновено дежурство в спешния център ще получават по 30-40 лв., в зависимост от техните заплати?! Прозвучаха и други авангардни идеи от отговорни дейци на здравната реформа. Бих посочила председателя на Здравната комисия, който предложи в закритите болници, изобщо в системата на доболничната помощ широко да навлязат някои нови и усъвършенствани технически средства, като АТВ, шейни, включително и вертолети. Очакването беше, че всички тези авангардни предложения ще намерят своята законодателна и финансова подкрепа, ако разбира се, Министерството на здравеопазването говори сериозно за тях.

Нищо подобно! Освен, че в този проект не се съдържат идеи за преструктуриране на болниците, които предстои да бъдат закрити, в някакъв друг вид лечебни заведения, не са дефинирани никои от новопредложените форми. Няма ги нито спешните кабинети, нито новите междинни медицински центрове, които ще се създават, нито болниците за долекуване в този вид, който се предлага, нито АТВ-тата и другите технически средства. Нещо повече, представители на Министерството на здравеопазването заявиха, че между първо и второ четене не се очакват някакви предложения в тази посока, защото тяхната първоначална позиция била твърда и непоколебима. Представете си на какво са подложени българските граждани, особено тези, които живеят в малките населени места, при тази три пъти на ден сменяща се позиция на хората от ГЕРБ, които говорят по темата здравеопазване. Освен това, реформата върви. Това не са просто някакви намерения – това са конкретни стъпки. Именно: на първо място, беше врътнато кранчето на болничните заведения в малките населени места, които не успяха да сключат достатъчен брой договори по клинични пътеки, и фактът, че премиерът им даде гратисен период по никакъв начин не ги грее, защото за дейностите, които ще извършват през този гратисен период, те няма как да получат финансиране! Няма ги идеите за защитени болници, които бяха подкрепени от управляващите. Няма го разписан и самия процес - как ще се случва това преструктуриране, защото, забележете, собствеността на малките болници общинска, а в новите заведения в които те ще се превръщат, се очаква да има ангажимент и държавата чрез Министерството на здравеопазването. Тоест част от тях евентуално ще бъдат държавна собственост. Не е ясно какво ще се случи със задълженията на тези лечебни заведения, защото те в момента функционират като търговски дружества и във всички случаи, преди да се преструктурират и превърнат в нещо ново, ще трябва: да изчистят своите задължения към различни доставчици, да се мине през съответните процедури на ликвидация, несъстоятелност и други правни форми. Ето това е смисълът на предложението, което се прави от депутатите от Движението за права и свободи да се спре този хаос в системата, докато в крайна сметка правителството не си изясни визията и концепцията какво конкретно ще се случва в болничния сектор. Междувременно валят допълнителни предложения – да се закрият диспансерите. Една нова тема, която отново притеснява хората, и то тези, които са с най-ниски доходи. Част от тези диспансери, имам предвид и психодиспансерите, и онкодиспансерите, обхващат кръг от хора, които имат проблеми с доходите. Тоест напрежението, което поражда така наречената здравна реформа, се трупа и трупа. Тук бих искала да кажа на колегата Дукова, която се изказа преди мен, че ние сме за провеждането на здравна реформа, но ние сме против провеждането на експерименти в здравната сфера. Ако министърът на здравеопазването ще се бори тази година за антиприза „най-голям реформатор в държавата”, не може това да бъде за сметка на българските граждани, защото страхът на хората за това дали, къде и как утре ще могат да се лекуват е напълно основателен. Здравето не е стока, каквито анонси прозвучаха от страна на правителството. Здравето на хората е висша ценност, по опазването на която държавата има своите ангажименти. Реформа – да, но експерименти – не! И ясна визия за това какви ще бъдат конкретните стъпки на правителството в този сектор! Трябва да спре играта на „тука има – тука нема” Три пъти на ден си променяме мнението, лансираме идеи, които взаимно си противоречат и всичкото това е без всякаква правна и финансова обосновка! Това касае най-ценното, което ние като граждани имаме, а именно здравето на нас и на нашите семейства.

Друго ако не, поне разбрахме, че от опозицията не искат качество в здравеопазването. Не искат правила, не искат критерии – искат си абсолютно всичко да не става, така както не стана през изминалите години, в които те бяха на власт. Искат да продължават саботажа на всички системи, включително на системата на здравеопазване, с празно говорене и с нещо, което не съществува нито в етическия, нито в друг мир. За етническия няма да говоря. В тази сфера, за която в момента се говори от колегите от ляво, има нужда от изключително сериозна работа. Ако вие наистина сте толкова добронамерени, както заявявате непрекъснато, не трябва да стопирате системата Стопирате я с всякакви действия, включително и с това, че на места в страната в здравната реформа се намесват мюфтийствата. (Смях от ДПС.) Това не е някаква тайна, а е факт, който който присъства навсякъде в реформата. На вас не ви се иска да се случи реформа по този начин, защото най-после ще се спрат кражбите от малките и големите болници, ще има проверки, ще има контрол на системата, ще има дисциплиниране на финансовата система! При това положение, разбира се, че вие не искате да участвате в нея и не искате тя да се случи!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че поне едно нещо не можем да отречем на предното правителство – действително при него имаше абсолютна предвидимост в здравната система.

и най-малка продължителност на живот, така че аз съм съгласен – тази система беше абсолютно предвидима. В това отношение не можем да кажем абсолютно нищо. Как стоят нещата на практика? Тук чувам прекрасни думи за малките болници, закриването, или по-скоро преструктурирането на които предизвиква голямо недоволство и огромен страх у хората, които живеят на тези места. Знаете ли, господа, може би най-големият ви грях е този, че за всички тези години систематично убеждавахте хората, които живеят на такива отдалечени или по-малки населени места, че те не могат да получават по-адекватна медицинска помощ от тази, която в момента вие им осигурявате. Ето това е най-големият ви грях. Преди няколко седмици прочетох във всекидневник интервю, в което се бяха загрижили за съдбата на човек, който ще получи инфаркт в Мадан. Казвам конкретно Мадан, д-р Сахлим. Какво ще стане с него? Какво става на практика в момента с него обаче? След приемането в болница са необходими поне два часа, за да се съберат екипите, които трябва да направят изследвания, за да докажат инфаркта. (Председателят още толкова време е необходимо да дойде рентгеновият лаборант, който да направи снимка на въпросния пациент, след което пациентът се приема и се лекува по същия начин... ...както се е лекувал по времето на Арчибалд Кронин, или, ако щете, по времето на Кемал Ататюрк, няма значение. Това си е чистата истина. Няма нищо по-просто от това действително ограниченият публичен ресурс да се използва за високотехнологични болници, в които българските граждани да получават адекватна медицинска помощ. ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Петров,

Уважаеми колеги, няма спор, че системата на здравеопазването има нужда от реформа. Няма спор, че има много проблеми, които са свързани с получаването на адекватна здравна помощ от българските граждани, но най-големият проблем в предлаганата от вас реформа е, че тя не решава никой от досега съществуващите проблеми. Има три признака, на които трябва да отговаря съвременната медицинска помощ: достъпност, достатъчност и качество. Поставяйки акцента единствено и само върху качеството и лишавайки хората от достъпност, респективно достатъчност от медицинска помощ, вие всъщност извършвате най-големия грях, а именно, че ги лишавате изобщо от получаването на необходимите им здравни и медицински грижи. Да, може би здравното обслужване в малките болници не е било най-качественото и не е било най-доброто, но в момента, в който го ликвидирате, обричате хората от отдалечените населени места на абсолютна липса на каквато и да било здравна помощ. Няма качество в една услуга, която липсва. Какво качество ще предложите на хората от ивайловградските села, след като те практически с часове няма да могат да бъдат извозени до най-близкото лечебно заведение?

Проблемът е, че липсва визия, липсва последователност, липсва отговор на въпроса: „Като закриете част от болничните заведения, какво се случва с хората, които живеят в тези населени места?” (Шум и другият ваш голям грях е, че по този начин разделяте хората на такива, които живеят в големите градове и които ще имат достъп до високотехнологични болници, дай Боже, и хора, които живеят в малките населени места, които няма да имат абсолютно никакъв достъп до никакви болнични заведения. Ами, дайте си сметка дали е по силите на човек с ниски доходи да стигне от едно отдалечено село до високотехнологичната софийска болница? По какъв начин ще се случи това? Що се касае до репликата от колегите, че болниците ще се преструктурират. Няма човек, ангажиран от ГЕРБ със здравната реформа, който в момента да може да даде простия отговор дава сигнал, че времето е изтекло), с какви финанси, в каква форма и къде е описан този процес? Това е една авантюра, един експеримент, който е изключително опасен за здравето и живота на българските граждани. Други народни представители, желаещи изказване? Госпожа Цвета Георгиева заяви такова желание. Заповядайте.

Много се радвам на този дебат, защото поне разбрахме кой къде стои в него. Тук става ясно, че има хора, които искат хората от малките населени места да нямат достъп до висококачествено здравно обслужване и до високотехнологични болници, а да бъдат натикани в едни нефункциониращи сгради, в които не се извършва болнична помощ, а се извършва някаква пародия, която беше стимулирана осем години от правителствата дотук – да бъде извършвана по този начин, за да се източва здравната система и да се осъществява един своеобразен геноцид над населението. Именно на тези хора, които до този момент не получаваха нормална здравна помощ, в момента от опозицията заявяват, че те трябва да продължават да не получават нормална помощ, а напротив - да стоят в тези нефункциониращи болници, които само се наричат така. Здравната каса и здравната система да продължават да наливат там средства, които потъват в една яма на небитието, и тези хора трябва в момента да бъдат против случването на едно качествено здравно обслужване. Това е абсурд, който не мога да повярвам, че звучи от тази трибуна. Ако някой някога е имал популистки изказвания, днес беше задмината всяка граница на популизма. Не можете

клинични пътеки, няма специалисти, които са на основен трудов договор, а прехождат веднъж или два пъти в седмицата, колкото да хвърлят някакъв поглед и да си вземат хонорара. Това, че в момента здравната реформа тръгва с истинско желание да има постоянни специалисти, да се включат повечето от необходимите клинични пътеки,

Тук обаче виждаме как хората, които пречеха толкова години реформата да се случи, изведнъж почват да заявяват, че такава реформа не трябва да има,

парламентарна група – „Атака”, да обяви и класифицира всички лекари в общинските болници, че имитират здравеопазване.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Уважаема госпожо Георгиева, оттук работата звучи добре – повече клинични пътеки. Но как повече клинични пътеки, като бюджетът е по-малък?!

Ето това обяснете на хората. Обяснете си го и на вас. Проблемът най-вече на вас трябва да ви се изясни в главите. Мисля, че и на министъра вече му увира разбирането, че тръгна

от достъп стотици хиляди хора и да казваш, че ще им дадеш по-качествено здравеопазване. Мисля, че и Вие го разбрахте, когато хората излязоха по улиците. Мисля, че сега се търси решение на този въпрос – как по-плавно да се проведат необходимите мерки. И изведнъж – някакви лозунги:

геноциден елемент в цялата досега съществуваща система на здравеопазването! В момента здравната реформа се опитва да постави правила. Срещу това рита опозицията. И тя рита, защото в голяма част от случаите нейни директори на болници вършеха това източване – и от малки, и от големи. Сега, когато се въведат дисциплиниращите финансови правила, всичко това ще спре. Ще спре краденето с лекарства. Ще спре краденето с несъществуващите клинични пътеки. Всъщност не с несъществуващите, а с изписани, но за несъществуващи пациенти. Никой не говори за повече клинични пътеки, макар че в повечето клинични пътеки можем да видим само диверсификацията на здравната система и нейното поставяне на широка здравна основа. Кой може да ми каже тук, че разширяването на клиничните пътеки е вредно?! Напротив! съществуват, дали наистина съществуват пациенти, лекувани по тези пътеки, дали наистина съществуват специалисти, които да работят по тези пътеки.

да се опитаме да намерим съгласие във връзка с тези много важни дебати, мисля, че има шанс да постигнем съгласие по няколко много важни принципа, които биха могли да прераснат и в конкретни управленски решения. решения. Това предполага да освободим дебата от популистки увлечения, но всички – и ние като вносители на проекта за решение, и тези, които днес държат кормилото на изпълнителната власт. Ще се опитам да кажа няколко неща, по които смятам, че е възможно да постигнем съгласие. За да бъда по-ясен, ще си позволя да потърся аналог, колкото това да крие рискове, с реформите, които се опитахме да проведем в областта на средното образование. Първо, съгласни ли сте всички, че конституционният принцип за равен достъп до здравни услуги трябва да се развие по посока на достъп до качествена здравна услуга? Започвам с това, което стои в основата на мотивацията, с която министърът на здравеопазването представя своите идеи за реформи в болничната помощ. Да, ние казваме, че сме съгласни конституционният принцип за достъп до здравна услуга да се чете малко по-съвременно, дори задължително да се чете като „достъп до качествена здравна услуга”. Оттук нататък всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към постигането на съгласие относно технологията за постигането на тази обща цел.

понятието „заведение”, което на мен не ми харесва, но сме длъжни да спазваме законовото определение. Закриването Закриването на онези болници, които не осигуряват качествена здравна услуга без алтернативен елемент на реформата – това е много важен въпрос. Когато ние трансформирахме конституционния принцип за равен достъп до образование, до образование, прочетохме конституционния принцип като равен достъп до качествено образование. В тази зала се съгласихме, че провеждането на обучение в малки училища, където в една паралелка се учат деца от

осигурен ли е достъп до приемащото средищно училище, уреден ли е статутът на приемащото средно училище, трябва ли да се укрепи капацитетът на приемащото средно училище? Всички тези въпроси получиха своите ясни отговори и там, където това бе възможно, чрез нарочни програми на българското правителство, одобрени от българския парламент, осигурихме автобуси за извозване на учениците, уредихме законово статута на приемащото средищно училище, укрепихме капацитета на приемащото средищно училище и в резултат, уважаеми господин министър, за периода от около 18 години средните училища на територията на Кърджалийска област, забележете, от 338 (толкова училища отвориха вратите си през учебната 1990/91 г.) днес са намалени само Закрити са 302 училища – начални и основни, в малките населени места. Не 50 на сто, девет десети от училищата са закрити. Но останаха училища, които, бидейки малки, в някои от тях, независимо че се провежда обучение в слети паралелки, не можеха да бъдат закрити. Затова те придобиха статут на защитени училища. Защото нямаше накъде да се оптимизира мрежата, защото по-нататъшното закриване на училища вече означаваше не гарантиране на достъп до качествено образование, а лишаване от достъп до образование. Въпросът е при закриването на около 180 малки общински болници, не във всички наистина е осигурено качеството, към което се стремим, се осигури ли нормалният достъп до здравна услуга? Това е големият въпрос. Едно е ако отговорът е положителен, съвсем друг е въпросът обаче, ако имаме съмнения. Уважаеми колеги, затова закриването на общински болници не може да бъде самоцел, не може да бъде абсолютна цел. Ние не сме против реформите в болничната помощ. Искаме обаче тези реформи да бъдат проведени въз основа на нарочна национална програма за реформите в болничната помощ, като преструктурирането, ако щете, за нас не е табу. Оптимизирането на мрежата от общински болници да бъде един от съществените елементи на тази програма. Но как си представяме нещата? Там трябва не по принцип, а за всяка една от тези болници да има ясни отговори на въпроса възможно ли е закриването, осигурен ли е достъп, укрепена ли е системата на доболничната, на спешната помощ? Ако е да, аргументите ви са силни и вносителите на проекта на решение или тези, които искаме процесът да спре, ще бъдем уязвими. Ние не искаме спирането на реформите, искаме да спре процесът на самоцелно закриване на болници. Искаме този процес, ако е необходимо, да продължи, но след приемането на нарочна национална програма. Защото може да се окаже, че има болници, в които качеството не е на желаното ниво, но няма как дадена болница да бъде закрита поради обективни причини – отдалеченост от другата най-близка приемаща болница. Ще повторя един пример. Безспорно болницата в Ардино бе нарочена за закриване. Вие обаче отидохте на място, видяхте, че 37 км от Кърджали до Ардино се равняват на поне 137 км в равнината. Видяхте, че от центъра на Ардино до другите отдалечени населени места, от които се обслужват пациенти там, има още 37 км. Закриването на тази болница, казахте, е невъзможно. Искаме за всяка болница конкретния ви отговор може ли да се закрие. Ако е не и не сме доволни от качеството, ще укрепим капацитета на болницата, която не подлежи на закриване. Но тази национална програма трябва да каже: тук може да се мисли за закриване, тук не е възможно на този етап или там, където ще закриваме, ще укрепим капацитета на доболничната помощ, на спешната помощ и т.н. Ето това накратко е нашата идея не спиране на реформите, а стартиране на реформите с достатъчно ясна управленска идея за всяка болница. В противен случай вие ще дискредитирате самата идея за реформи в болничната помощ. Благодаря за вниманието.

Мисля, че идеите за реформи са били дискредитирани досега толкова дълго, че оттук само ще започнем да се оттласкваме от дъното. Оттук нататък всяка една реформа ще бъде позитивна. След всичко, което не се е случило в държавата толкова много години! Радвам се, разбира се, че признавате абсолютния си крах в това отношение, както и необходимостта реформите най-после да започнат да се случват. Така или иначе разписаните вече правила за новата болнична помощ такава, каквато трябва да бъде, ясно доказват, че ние имаме индивидуален отговор за всяка една болница. Точно по тази причина имаме и отговор за болницата, която не може да бъде закрита. И затова е ясно, че тя ще бъде финансово укрепена. И ако някой друг спекулира с тази идея, означава, че не е разбрал за пореден път, че повече кражби в здравеопазването няма да има, не може да има и няма никога да бъдат допуснати отново, докато има такова правителство и докато има такава воля! Това много боли, аз разбирам, че много ви боли! (Частични ръкопляскания

Вие във вашето изказване направихте предположението, че закриването на болниците, които не предлагат качествени здравни услуги, не е безалтернативно. И направихте аналогията със случващото се в образователната система и с училищата. Искам да Ви кажа, че има една малка, но доста съществена разлика. Ако едно дете или един ученик попадне в едно учебно заведение, което не предлага качествени услуги в тази система, то в най-лошия вариант може да не научи точно същността на Питагоровата теорема. Но ако попадне в едно здравно заведение, поради липсата на адекватно отношение към неговото лечение, поради липсата на качествени услуги, които то би трябвало да получи,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър! Аз благодаря и за репликите, макар че тази ми благодарност се отнася за втората реплика – на господин Аспарух Стаменов. Що се отнася до репликата на госпожа Цвета Георгиева, нищо ново под слънцето. Аз се опитвам да говоря,

много важна. Да, в изказването си казах, че сравнението ми крие риска да не отчете спецификата образование – здравеопазване. Признах си това предварително. Съгласен съм също така, че има много голяма разлика между това да не усвоиш една теорема и да получиш толкова лоша здравна услуга, която да има фатални последици. Точно затова ние искаме в това Народно събрание да се разисква конкретна програма, която да съдържа отговорите за всяка една болница. Да се каже: тук е възможно преструктурирането на болницата от болница в хоспис, за долекуване или примерно трансформиране в нещо друго, защото отстои на не повече от 10 км от друга болница, където ще се предоставя качествена здравна услуга, укрепили сме капацитета на доболничната и на спешната помощ, така че няма проблем. Казвате го и ще бъдем уязвими, ако застанем на позиция да се съхрани непременно статуквото. Но ако има болници, които по обективни показатели, ако щете, и заради географския релеф не е възможно да бъдат закрити, защото означава не просто лишаване от достъп до качествена, а въобще до здравна услуга, тогава бихме искали в тази Национална програма да се съдържат идеи как да се укрепи капацитетът на онова, което не може да се закрие, за да може и там да се осигури качествена здравна услуга. Искаме да видим и двата варианта. Това става с нарочна програма. За толкова важни реформи това наистина се прави с нарочна програма. Затова предложението ни за спиране на процеса е условно до представянето в определен срок на Национална програма за преструктуриране на болничната помощ. Надявам се, че с тази реплика успях да ви обясня още веднъж същината на предложението на ДПС, същината на Проекта за решение, който проект се предлага от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Местан. Думата поиска министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев. Заповядайте, господин министър.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Интересна е наистина темата за всички и бих призовал: колкото може по-малко емоции; колкото може по-малко политически пристрастия; колкото може по-малко изказвания, базирани на липса на експертност. Какво е реформата? Да започнем оттам – какво представлява реформа в здравеопазването? Реформа в здравеопазването не означава само преструктуриране на болнична система. Реформа в здравеопазването представлява един продължителен процес, в който са включени различни стъпки и в законодателната сфера, и в социалната дори, и в промени на пакети от закони. Какво имаме в момента? Имаме Предизборна програма на правителството на политическата сила – партия ГЕРБ. В същото време имаме и Програма на правителството, в която ясно е разписана и здравна политика. В здравната политика на правителството, която аз, като представител на Министерството на здравеопазването се опитвам да изпълнявам, са записани седем основни приоритета, изразени в различни мерки, цели и подцели. Ето какво ще ви посоча например като начало. Една от основните цели на здравната политика е осигуряване на свобода на избора на здравни услуги и техни изпълнители. Като мерки сме посочили: - Подобряване на събираемостта на здравно осигурителните вноски. Знаете защо. Развитие на модела на здравното осигуряване – нещо изключително съществено. Това, което представлява и част от здравната реформа. Нещо, което никой не пожела да направи. Развитие на система за финансиране и набиране на средства в доброволни здравноосигурителни дружества. - Разработване на механизъм за установяване на групи от здравно неосигурени лица и за събиране на здравноосигурителни вноски от Националната агенция за приходите. Подобряване възможностите за заплащане на разходите за болнична помощ на лицата, които нямат доход и имущество – също сериозен проблем. - Създаване на условия за допълване на основния пакет медицински услуги от доброволни здравноосигурителни дружества с цел увеличаване възможност за избор на медицинските услуги от пациентите. - Гарантиране достъп на здравните дейности – основна част от Програмата на правителството. И тук е записано като отделна точка: преструктуриране на болничната помощ. Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно-демографски реалности и с потребности от медицински услуги за съответния регион. - Разширяване на обхвата на предоставяне на специфични медицински дейности сред целеви групи. И така нататък, продължава Програмата на правителството в седем основни приоритета с над 70 цели, мерки и подцели. Така че това, което представлява преструктуриране на болничната помощ, е част от здравната реформа. Какво имаме по отношение на това преструктуриране? Господин Местан интересно даде примера с реформите в образованието – закриване на училища. чия собственост бяха тези училища? Можеше ли да бъде направена такава програма, в която да се каже: ето това училище може да бъде закрито и кой има право да го закрие? Какво е положението в болничната система от правна гледна точка? Общинските болници са лечебни заведения, както и останалите – със смесено участие, държавните, ведомствените. Те са търговски дружества, в които правата се упражняват от съответния собственик. Съгласно чл. 54 от Закона за лечебните заведения, прекратяването и ликвидацията на лечебното заведение

„в случая” казвам, тъй като вашето предложение е внесено специално за общински болници, е органът, който е компетентен да вземе решение дали да се прекрати съществуването на дадена общинска болница или търговско дружество. Министерският съвет няма законно установени правомощия за намеса в работата на съответните общински съвети. документът, който представихме за преструктуриране на болничната помощ и е приет с Протоколно решение на Министерския съвет от 16 декември 2009 г., представлява концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ като преструктурирането на общинските болници е в зависимост от решението на органите на местното самоуправление, доколкото общинските лечебни заведения не са включени и в Забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Доктор Адемов каза, че концепцията е програма. На практика това, което искате да представим, е програма. Това е програма на правителството.

какво представлява университетска болница, какво представлява общинска болница, какво представлява областна болница. Тази основна преработка беше основа на това да бъдат освободени средствата от европейските фондове – тези средства, които са чакали три години. Три години тези средства са били готови да бъдат включени в системата, но по време на управлението никой от вас не е представил концепция, която да бъде одобрена от европейските фондове и от Брюксел, за да могат да бъдат отпуснати тези средства. Освен, че в тази концепция има визия за структурата на болничната помощ в страната, тя стана основа на това да бъде даден стартът по усвояването на тези 288 млн. лв. Забележете –140 милиона от тези пари са за общински болници. Сто и четиридесет милиона лева са ясно посочени към какви общински болници могат да бъдат насочени, за да могат да бъдат използвани Това, че във вашето предложение за решение на Народното събрание е посочено спиране процеса на закриване на общински болници, аз не мога да го приема. Ние нееднократно сме заявявали, че нямаме такава цел, нямаме такава политика. Това, което имаме за цел, е да определим какво представлява една болница и на какви критерии трябва да отговаря, как и по какъв начин да изпълнява своята дейност, така че да може да използва обществения ресурс. ресурс. Общественият ресурс засега е основният източник на финансиране. Здравноосигурителният модел, който трябваше да имаме много по-отдавна, не може да предложи други средства, освен от обществените. Тези условия, на които трябва да отговарят болниците, трябва да бъдат заложени в съответната в съответната нормативна база. Затова направихме предложения за такива промени. Забележете какви са толкова промените и защо толкова трудни изглеждат. Да има достатъчно обезпеченост с медицински кадри, да има достатъчно обезпеченост със съответната медицинска техника и апаратура за съвременно качествено лечение, да има обезпеченост за тези кадри и този ресурс, така че да осигурява 24-часово покритие на своите дейности, за които са сключили договор. Забележете, нещо фундаментално различно – да се прилагат медицинските стандарти. Неслучайно направихме това сравнение – за 8 години са приети 31 медицински стандарта от предходното управление. За 6 месеца ние приехме 32 и осъвременихме 10. Продължаваме, въпреки че те са действащи, да осъвременяваме и приети преди години. Медицинският стандарт не е статукво. Той е динамична величина. Той трябва да бъде осъвременяван. Той може и трябва да бъде база

Защо се стигна дотам да не се прилагат поне тези 31 стандарта, които сте приели? По закон трябва да бъдат приложени при издаване на разрешения. По никакъв начин разрешенията не са били съобразявани с медицинския стандарт. Няма нищо по-важно за качеството от медицинския стандарт. Да, вярно, правилата за добра медицинска практика всъщност допълват медицинския стандарт, но това не означава, че когато съсловната организация няма готовност да ги предложи, ние трябва да спрем медицинските стандарти. Това, което е приоритет на министерството, е функция на министерството, и ние го изпълняваме. Затова искаме да го наложим в закона. Преди малко споменах една много интересна цел на цел на управлението на правителството и специално на Министерството на здравеопазването – определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно-демографски реалности и потребности от медицински услуги за съответния регион. Законът за лечебните заведения премина на първо четене. Ако си спомняте добре, там е заложена регионалната или областна Здравна карта – и то на какъв принцип? Принципът за определяне на потребността за качеството на предлаганата услуга, за съответната ресурсна обезпеченост, включително приложението на медицинските стандарти и от кого да бъде изработена – от съответната област, като съответната област включва свои капацитети като се започне от областна управа, общински ръководства, съсловни организации, районни центрове по здравеопазване, районни здравноосигурителни каси, и забележете за първи път Това, което се опитахте да наложите като Национална здравна карта, за да можете да усвоите тези пари от европейските фондове и не успяхте, защото искахте да го предложите да кажете коя болница да остане и коя не. Ние предлагаме съвременни европейски критерии как да се състои тази областна Здравна карта, от чиито съвкупност от областни здравни карти да бъде изработена вече Националната здравна карта. карта. Това е една много важна и задължителна стъпка и аз се надявам, че по време на разглеждане на второ четене на Закона за лечебните заведения Вие ще обърнете внимание на този елемент. Разбира се, мога да говоря много по отношение на това дали има смисъл да спираме нещо. Това, което ви казвам като програма, това, което ви казвам като цели, това, което ви казвам като концепция, изработени с документи, представляват тези стъпки, за които говорите, за да има яснота, да има визия. Това, че дадохте някои примери като

а след като се определи ресурсът, след като се определи приложението на стандартите, след като Националната карта го определи, тогава да може да се реши болницата дали да отпадне или не. Няма никакъв проблем да бъде сключен анекс по Националния рамков договор. Това ще бъде желание и на двете страни по договора, за да може да се допусне сключване на допълнителни договори за извънболнична медицинска помощ. Разбира се, тук е мястото и ролята на Спешната помощ, за която многократно сме говорили, че тя е част от цялостната система. В никакъв случай не бива да допускаме да се говори чисто популистки, че хората били лишавани, след като им бъде закрита болницата. Хората не биват лишавани. Има различни нива на медицинската помощ – първична медицинска помощ, специализирана медицинска помощ, спешна медицинска помощ. Тук е ролята на общинските съвети като принципали да бъдат по-активни, да обяснят на своите граждани, че това, което им се предлага,

пространства в тези сгради, в които да бъдат разположени и разширени филиалите за спешна помощ? Те и сега съществуват там. Останалата част от сградата, която няма да може да бъде използвана за болница, те имат правото да решат какво да я правят. Нашата цел не е да администрираме, не е възможно. Разберете, че системата е толкова сложна, толкова обвързана с качеството на предоставяне на всяка една медицинска услуга, че не можем да решим сами и да кажем: ето тук ще има болница или ето тук няма да има. Още веднъж искам да повторя, че Министерството на здравеопазването не цели закриване на болници и не администрира процеса на закриване, не само поради юридически съображения, които преди малко изложих. Немислимо е да се изработи план за преструктуриране с конкретно посочени в него лечебни заведения. За нас е невъзможно да дирижираме силово с план мениджърски решения и решения на собственика по принцип, още повече, че съществува равнопоставеност между всички видове собственост, включително и на частните лечебни заведения, при разпределяне на ресурса на здравната система и осигуряване на здравните потребности на населението. Считам, че всяка цивилизована държава, която извършва реформи в здравеопазването, трябва да ги прави единствено и само чрез въвеждане на ясни критерии и правила.

самоуправление обсъди проект за Решение на Народното събрание, с което Министерският съвет се задължава да спре процеса на закриване на общински болници и в срок до 2 месеца да представи пред Народното събрание Национална програма за преструктуриране на болничната помощ, № 054-02-8,

Ваня Ставрова – юрисконсулт в Дирекция „Правна” на Министерството на здравеопазването, госпожа Жана Вучкова – главен юрисконсулт в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на МВР, госпожа София Колева – експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 80, който става § 79: „§ 79. Член 101 се изменя така: „Чл. 15. (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества. осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. (3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2. (4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информационни центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности. (5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети. (6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотичните вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Поставям на гласуване § 8 в редакцията на комисията.

Режим на гласуване на параграфи 9 и 10 по вносител.

чл. 16а: „Чл. 16а. (1) Министърът на образованието, младежта и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества. (2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.” (3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.”

на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само с разрешение издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.” Гласуваме § 18 в редакцията на комисията.

32a. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат: 1. копие от разрешението за производство или разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; 2. свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице-заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34; по чл. 34; 3. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер; копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва ЕИК; 5. документ, ЕИК; 5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - юридическо лице, че той не се намира в ликвидация; 7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата; 8. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; 9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества; 10. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение; 11. списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението; 12. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от

на магистър-фармацевт по чл. 34; 15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията; 16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3. ал. 3. (2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат освен документите по ал. 1 и: 1. копие от разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител произвежда; 2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; вещества; 3. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества. (3) Търговците на едро представят копия от всички документи и на инспектора по наркотичните вещества в съответния регионален център по здравеопазване в на чиято територия се извършва съответната дейност.

(6) В проверката по ал. 4 могат да участват и експерти от дирекция „Наркотични вещества” на Министерството на здравеопазването. (7) Експерти от дирекцията по ал. 6 извършват проверка на място на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра. (8) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверките по ал. 4 и 7, директорът на дирекция „Наркотични вещества” уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им. им. (9) В случаите по ал. 8 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на пропуските и/или несъответствията. (10) Министърът на здравеопазването въз основа на предложение от дирекция „Наркотични вещества” издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и/или лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до 2 месеца от датата на подаване на заявлението.” Има ли становища по обсъждания текст? Няма. Подлагам на гласуване § 21 за промени чл. 32а, съгласно предложеното от комисията.

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията; 3. видът на дейностите и срокът на лицензията; 4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност; 5. списъкът на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите; 6. видът на отчетност;

8. трите имена и данни от документ за самоличност на отговорното лице по чл. 34. (2) В Министерството на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1. (3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1.” становища по обсъждания текст? Няма. Подлагам на гласуване § 22 за създаване на нов чл. 32б, съгласно предложеното от комисията.

По § 24 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24: „§ 24. Създават се чл. 33а

1. свидетелство за съдимост на заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34; 34; 2. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя - едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер; 3. копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва ЕИК; посочва ЕИК; 4. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя - търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация; 6. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба относно наличието или липсата на публични задължения към държавата; 7. диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация” на магистър-фармацевта по чл. 34; 34; 8. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение; 9. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрена от лицата по ал. 1, т. 1; 10. заповед за определяне на лицето или лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества; 11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията; 12. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал.3. (2) Копия от всички документи се предоставят и на инспектора по наркотичните вещества в РЦЗ в областта, на чиято територия се намира аптеката. (3) След подаването на документите за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, инспекторите по наркотичните вещества към РЦЗ извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и на наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра. (4) Протокол от проверката по ал. 3 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката. (5) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1

(7) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване или за отказ на лицензия по ал. 1. (8) Министърът на здравеопазването в съответствие с предложението на Висшия съвет по фармация издава лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията; 3. видът на дейностите, които ще се извършват; 4. местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; 5. видът на отчетност; 6. името на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката; 7. името и данни от документ за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34. (2) В Министерството на здравеопазването се води специален регистър

лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи. (2) Заявлението и документите към него по ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а. (3) Министърът на здравеопазването издава лицензия с отразена промяна или мотивирано отказва издаването й в срок до два месеца от постъпване на заявлението по ал. 1. ал. 1. (4) При промяна на магистър-фармацевта по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1, титулярът на лицензията спира търговията на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията по чл. 34 от вписания в лицензията магистър-фармацевт. Чл. 33г. (1) За подновяване на лицензията по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до 3 месеца преди изтичане срока й на валидност, като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1. ал. 1. (2) При подновяване на лицензията, в случай че не са настъпили промени, лицата подават и декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, без да подават документите по чл. 32а, ал. 1, т. 8 и 9. (3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Няма. Подлагам на гласуване § 24 по предложението на комисията.

Подлагам на блок на гласуване редакцията на трите параграфа, които се подкрепят от комисията, по предложение на вносителя.

„Чл. 36а. (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която разглежда документите по чл. 36, извършва проверка на място за установяване на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 3 и съставя протокол в два екземпляра. (2) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 35,ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им. им. (3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на пропуските и/или несъответствията. (4) Комисията по ал. 1 изготвя становище до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. (5) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на лицензия или за мотивиран отказ за издаването й. (6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро или дребно, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването й в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението. (7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 36б. (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1 се вписват: 1. основанието и датата на издаване/подновяване; 2. името и адресът или наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията; 3. видът на дейностите, които ще се извършват и срокът на лицензията; 4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; 5. видът на отчетност; 6. името на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2. (2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението. Чл. 36в. Лицензията се връчва лично на заявителя или на упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. Чл. 36г. (1) Притежателят на лицензия за дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от него лице подава заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба при всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, по реда на чл. 36. (2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната. (3) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства: 1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва проверка на представената към заявлението документация по реда на чл. 36а, ал. 1-4 без проверка на място;

на място. (4) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на допълнение към лицензията или за мотивиран отказ за издаването й. (5) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 4 издава допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването й в срок до: 1. два месеца от подаване на заявлението - за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1; 2. три месеца от подаване на заявлението - за промени

като прилагат документи по чл. 36а, ал. 2, т. 1-8, 11 и 16. (2) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните по предложение на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1-4. Чл. 36е. (1) В Националната ветеринарномедицинска служба се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от

§ 30: „§ 30. Член 38 се изменя така: „Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.

33. Член 41 се изменя така: „Чл. 41. (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в следните случаи: 1. при нарушаване изискванията на закона; закона; 2. при неспазване на условията, определени в лицензията; 3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й; 4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности; 5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическо лице едноличен търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34; 6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето чужбина. (2) Заповедта за отнемане на лицензията се издава независимо от наложените административни наказания. (3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1,

възстановява по искане на лицето лицензията по ал. 1. (6) При отнемането на лицензията по ал. 1 или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45. чл. 45. (7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34. (8) Не се отнема лицензията по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера от 34 до 59 включително. Гласували

на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори.” Подлагам на гласуване § 67 по предложението на комисията.

по: 1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости; 2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости; 3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости; 4. нови методи и програми за лечение; 5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти) в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти; 6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости; 7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми. (2) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости (3) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2. (4) Функциите и организацията на дейността на експертния съвет по ал. 1 се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.” Подлагам на гласуване § 67 по предложението на комисията.

до 74 включително съгласно предложението на комисията и номерацията, която тя предлага.

с текстовете на второ четене до края на законопроекта. Съобщение за парламентарен контрол за 5 март 2010 г., петък: Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на две питания от народните представители Яне Янев и Тодор Великов и на второ питане на Яне Янев и Димитър Колев. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на четири въпроса от народните представители Пламен Орешарски, Пенко Атанасов, Михаил Миков, Корнелия Нинова и Анна Янева и Румен Такоров и на питане на народния представител Пламен Орешарски. Трети по ред ще отговаря министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на три въпроса от народните представители Цветан Костов, Драгомир Стойнев и Петър Мутафчиев и на питане от народните представители Яне Янев и Тодор Великов. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Кирчо Димитров и Димитър Карбов. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народните представители Кристияна Петрова и Дарин Матов и на две питания от народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова и Яне Янев. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на две питания от народните представители Калина Крумова и Захари Георгиев. Министърът на здравеопазването Божидар Нанев ще отговори на три въпроса от народните представители Захари Георгиев, Мая Манолова – два въпроса, и на питане на Яне Янев